Стигнахме до гласуването на чл. 8. Имаше предложение за поименна проверка. Кой направи предложението? РЕПЛИКА: Господин Главчев.

„Правомощия на Сметната палата”, има предложение на народните представители Димитър Главчев и група народни представители за отпадане на чл. 9. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков.

Сметната палата приема решенията си на заседания, на които присъстват най-малко четири души от състава й. Решенията се приемат с квалифицирано мнозинство от целия състав.”

„6. приема правила за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата.” Предложение на народните представители Менда Стоянова и група народни представители.

4, т. 5 се изменя така: „5. в срок до 30 септември на текущата година председателят на Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността й за предходната година. Отчетът се публикува в интернет страницата на Сметната палата;”; - в ал.

4, т. 2 от Правилника. То е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9: „Правомощия на Сметната палата Чл. 9. Чл. 9. (1) Сметната палата като колективен орган организира, ръководи и контролира одитната дейност по този закон. (2) Сметната палата приема решенията си на заседания, на които присъстват най-малко 5 от членовете й. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове.

Сметната палата има следните правомощия: 1. приема бюджета и отчета за неговото изпълнение; 2. приема правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата, Етичен кодекс на служители в Сметната палата, наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата, правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите, стратегии, политики, указания и други вътрешни актове. 3. приема организационната структура на Сметната палата и определя ръководителите на одитните отделения по предложение на председателя на Сметната палата; 4. приема Годишна програма за одитната дейност и доклад за нейното изпълнение. 5. изготвя отчет за дейността на Сметната палата и го представя на Народното събрание за приемане. (5) Решенията по ал. 4, т. 4, т. 2 се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове на Сметната палата. (6) Сметната палата ръководи цялостната одитна дейност. Сметната палата осъществява одитните си правомощия чрез одиторите.” Благодаря, господин Цонев. Има ли желаещи да се изкажат по докладвания чл. 9 и предложенията към него? Заповядайте, господин Кадиев. Благодаря, госпожо председател. С колегата Борис Цветков оттегляме частично предложението, което сме направили, по-специално в частта как се взимат решенията на заседанията. Ние сме записали най-малко четири души от състава – това беше при вариант, че целият състав е от 5 души. След като сега е от 9 души, оттегляме това предложение, както и предложението думата „член” да се замества със „заместник-председател”, тъй като заместник-председатели няма да има. Моля обаче да подложите на гласуване последния текст, който сме записали в нашето предложение: „... създава се т. 6: „6. приема правила за условията и реда за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата”.

Благодаря, госпожо заместник-председател. Колеги, искам да обърна внимание на предложението, което ние сме направили. За съжаление, не беше прието от комисията. По-точно промяната в ал. 4 и създаване на нова т. 6 относно провеждане на изпит за назначаване на одитори. На практика с проекта, който Вие сте ни предложили, и гласуването в Бюджетната комисия, за да обясним на всички, се премахва изискването за сертификат на одиторите, който да показва тяхната професионална пригодност. това изискване го има в сега действащия Закон за Сметната палата. Имайте предвид, че към настоящия момент абсолютно всички членове на Палатата – заместник-директорите, директорите на дирекции са сертифицирани одитори. Очевидно е, че премахването на изискването за провеждане на изпит ще даде възможност в институцията да се прави широк кръг, общо взето, от партийни назначения, които обаче ще бъдат за сметка на високия професионализъм на Палатата. Това пък от своя страна ще доведе до рязко снижаване на професионалното ниво на самата одитна институция – нещо, към което не мисля, че се стремите, но на практика това излиза от прочита на редакцията. В крайна сметка пък това ще доведе до съмнение относно качествата на одитните доклади, които ще излизат оттам. Така че много моля да преосмислите това свое решение. Колегата Кадиев също е направил предложение в тази посока с процедурата, която преди малко взе, и е добре това да бъде подкрепено. В противен случай, Вие ще затвърдите нашето мнение, че действително промените, които правите, са с една-единствена цел да се назначават хора без необходимата професионална квалификация и пригодност. Защото одитната дейност не е дейност, която може да се извършва от каквито и да е лица, включително с някакъв опит, какъвто Вие приехте в по-предните текстове. Моля за преосмисляне. Госпожо Йорданова, разбирам, че Вие се изказахте по новата т. 6. Не правите предложение за оттегляне на някои от текстовете. Предложението по ал. 4, т. 2 е прието, така че ще подложа на гласуване всички останали предложения, които сте направили писмено. Има ли реплики към това изказване? Няма реплики. Има ли желаещи за други изказвания? Заповядайте, господин Главчев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да Ви обърна внимание на предложенията по чл. 9 в текста на комисията. Очевидно, че това е един от текстовете, които не са правени по системата копи-пейст, а са изцяло дело на сегашните вносители, тъй като в текста на целия член има поне 4-5 смущаващи

Абсолютно излишно е според мен, след като в чл. 5 е определено вече, че Сметната палата е колективен орган, а е изначално ясно, че е колективен, след като има девет членове и един председател, да се набляга отново, че е колективен орган. Достатъчно е да се каже „Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната дейност по този закон”. Ясен е стремежът към колективизация и национализация напоследък, но смятам, че в случая е излишно.

ако не се бърза много с текстове по законопроекти, да се оглеждат. Позволете да се върна и на ал. 4, т. 2: „приема правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата, Етичен кодекс на служители

„Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната дейност по този закон”. Напълно достатъчно е, ясно е, че органът

Няма реплики. Има ли желаещи за други изказвания? Заповядайте, госпожо Стоянова.

За съжаление, вчера и днес отправих много молби да ме чуете какво казвам и да се опитате да го осмислите и да гласувате различно. Засега безуспешно, но не съм изгубила надежда, че ще ме чуете и този път. Ще се спра само на тази точка, за която помолих госпожа председателката да подложи отделно на гласуване. В правомощията на Сметната палата ние предлагаме в ал. 4 – там, където са изброени нейните правомощия, да се запише още една точка, в която да се вмени задължение на Сметната палата да приеме правила, условия и ред за провеждане на изпит за назначаване на одитори. Уважаеми колеги, не виждам нищо по естествено от това, когато един човек кандидатства за одитор във върховната одитна институция, да да притежава съответната квалификация, за да започне своята работа, и тази квалификация, ако не може да я докаже с друг документ, да я докаже с един изпит, изпит, който самата Сметна палата, при назначаване ще организира, в чиито въпроси писмени или устни тя ще запише, както прецени, такива условия, на които минимално трябва да отговаря този кандидат, за да влезе и да работи директно като одитор в Сметната палата. Понеже малко по-нататък от промените в закона ще Ви стане ясно, че ще бъдат назначавани одитори, особено по изнесените работни места по териториите, тъй като там ще се увеличи работата, за тези хора трябва да имаме гаранция, че освен икономическото си образование трябва да докажат, че притежават поне минимални познания в одитния процес, за да могат да започнат тази работа. Тези минимални познания ще ги формулира, именно чрез тези правила и чрез изготвянето на въпросите, Сметната палата. Какво по естествено от това? Ако Вие и сега не искате да приемете това мое предложение, това означава, че още един път ще докажете, че не искате да имаме професионална Сметна палата. Аз се надявам обаче, че това не е така, защото Вие все пак се вслушахте в предложенията за това членовете на Сметната палата да имат определен професионален опит в определени области, които са важни за извършването на тази дейност. След като направихте първата крачка, направете и втората – изискайте чрез изпит новопостъпващите в Сметната палата одитори да докажат минимални познания по материята, по която ще работят. Тези от тях, които притежават определени сертификати, доказващи техните знания за одитори – сертификати за независим одитор, сертификати за вътрешен одитор, има различни международни сертификати за одит в корпоративния сектор, тези сертификати са достатъчни, за да гарантират, че тези хора познават технологията на един одитен процес и могат да прилагат правилата на международните стандарти. Но тези, които нямат такива сертификати, трябва да го докажат поне с един входящ изпит в тази Сметна палата. Моля Ви да гласувате това предложение и да сложим една бариера за влизане в Сметната палата като ниво на познания и квалификация. Благодаря

Благодаря Ви, госпожо председател. Първият ми въпрос към госпожа Стоянова под формата на реплика е: изпитът ли е само начинът да се оцени този, който се назначава? Има ли други начини и способи да се оцени професионалната квалификация на някой, та трябва да е непременно изпит? Ние страшно много държим професионалната квалификация да е установена от компетентните органи, които ще назначават, и затова сме предвидили във т. 2 на ал. 4, където се казва какво приема Сметната палата – Правилник за подбор, назначаване, обучение и така нататък. Ако Вие смятате, че е само изпити, имам още един въпрос към Вас във връзка с това, което казах. Ще приема да има изпити. Мисля, че колегите ще ме подкрепят. Тези, които са държали изпити досега в Сметната палата – там, в комисията, вътрешните изпити, които досега са провеждани, понеже казахте, че който има сертификат, няма нужда да ходи на изпит. Тоест този сертификат удостоверява. Питам: всички ли ще ходят на изпити, или тези, дето досега са държали изпит, със сертификата удостоверяват, че са годни, а другите – примерно има одитори с 15-годишен стаж и кандидатстват, ще бъдат подложени на един изпит, което е някаква форма на... Съгласете се, че някой преподавател или някой одитор с многогодишен стаж отива и кандидатства. Ще го подложите ли на изпит? Ако смятате, че това е редно и не е вид унижение към професионалната квалификация на този човек, аз нямам нищо против. Да конкретизирам, въпросите ми са два: Изпитът ли е единствената форма и ако – да, окей сме, приемаме го. Второ, какво става с тези, които имат такива сертификати - те не държат изпити, за тях сертификата е вече годност и те преминават бариерата? За всички ли ще е изпита или не? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев. Господин Гуджеров, заповядайте за реплика.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Стоянова, и аз имам въпроси към Вас. Вчера от няколко изказвания на вносителите разбрахме, че вече имаме идея кои ще са членовете на управляващия орган на Сметната палата, само поименно не ги казаха. Влизаме в една такава хипотеза, че може би правим закон за определени лица, така че да им стане. Въпросът ми е: дали смятате, че като премахваме този входящ изпит, един вид широко отваряме вратата за много хора и може би точно определени хора, които към момента нямат такъв сертификат и нямат необходимите познания? Вторият ми въпрос е: какъв отзвук, според Вас, дава това навън? Как ще ни погледнат европейските партньори, когато нямаме дори изисквания за входящ изпит във върховната одитна институция? Благодаря.

Господин Цонев, на първия Ви въпрос –Вие сте прав, че в т. 2 е записано, че Сметната палата приема Правилник за подбор, назначение, обучение, оценка на трудовото изпълнение на одиторите и служителите и така нататък. Само че този подбор не гарантира, че той включва и входящо ниво на изпит за доказване на определени минимални познания по международните одитни стандарти, които са основата за извършване на тази дейност. Именно изпитът, наред с останалите изисквания за подбор като образование, различен вид специалност, ако решат от Сметната палата да сложат някакво ограничение за специалността, а не просто „Икономика” или за някакъв стаж в областта на нещо друго, са съпътстващи, но изпитът е друго. Той показва реално в един процес на писмено или устно събеседване дали кандидатстващият притежава определените познания, за да прилага директно международните одитни стандарти. Колкото до въпроса Ви какво се случва с тези, които в момента работят в Сметната палата, мисля, че е нормално, след като и в предходния закон са преминали през такъв изпит, сега той да им бъде признат като положен и като доказали годността си да бъдат одитори в Сметната палата, било...

независим и има сертификат, или е бил вътрешен одитор някъде и има сертификат. За да е работил 15 години, той е имал определен документ, който доказва, че владее съответните одитни стандарти, в случая като база. Така че не виждам нищо лошо... Ако не е положил такъв изпит по този или по предходния закон, но притежава сертификат за друг вид одит, няма да полага. Но ако не притежава такъв сертификат и не е положил изпит нито по предходния закон, нито по този, който сега приемаме, мисля, че е нормално, влизайки в Сметната палата да докаже. Това за мен не е унижение. В целия свят хората се учат и доказват качествата си до пенсия. Ние с Вас тук мисля, че се опитваме да правим същото. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. С това приключи процедурата реплика-дуплика. Има ли други заявки за изказвания? Няма. Да преминем към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Димитър Главчев и група за отпадане на чл. 9, което не е подкрепено от Бюджетната комисия. комисията. Предложението на народния представител Димитър Главчев и група

Сега ще подложа на гласуване тази част от предложението на народните представители Георги Кадиев и Борис Цветков, която не е оттеглена. Двамата народни представители оттеглиха предложенията си по т. 1, т. 2 и по т.

Тъй като има известно минимално разминаване, предлагам да не бъдат членувани: „Приема правила, условия и ред за провеждане

Подлагам на гласуване следното предложение, направено формално от народните представители Кадиев и Цветков: Създава се т. 6 (има се предвид в ал. 4.): „6. Приема правила, условия и ред за провеждане на изпит за назначаване на одитори в Сметната палата.” Това е текстът, който гласуваме. Моля, гласувайте.

прието. Подлагам на гласуване неприетата част от предложението на народните представители Менда Стоянова и група, тоест всички предложени тоест всички предложени промени без последната, която вече беше приета едновременно с предложението на народните представители Кадиев и Цветков.

т. 2. Подлагам на гласуване предложението на народните представители от ГЕРБ за промени в ал. 2 на чл. 9, в ал. 4, т. 3 и в ал. 4, т. 5. Нали така, госпожо Стоянова? Моля, колеги, гласувайте.

Подлагам на гласуване редакционните предложения на господин Главчев по окончателната редакция, предложена от Бюджетната комисия. Поотделно ли да ги подложа, господин Главчев, на гласуване? Поотделно. В ал. 1, господин Главчев предлага изразът „като колективен орган” да отпадне. Моля, гласувайте.

на господин Главчев не е прието. Заповядайте, госпожо Атанасова, за прегласуване.

приетия вече дотук текст стана ясно, че Сметната палата е колективен орган. Затова няма смисъл в чл. 9 отново да записваме същия текст. Мисля, че е с цел добра правна техника да отпадне тази дума

Подлагам на гласуване второто редакционно предложение на господин Главчев, което се отнася до ал. 4, т. 2. Той предлага „служители” да се членува

Текстът на чл. 9 е приет. Заповядайте, господин Цонев. предложение е на същите народни представители Димитър Главчев и група народни представители за отпадане на чл. 14, неподкрепено от комисията. Предложение на народните представители Йордан Цонев и Румен Гечев,

Останалите точки се преномерират. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители: „В чл. 10 т. 4 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, едно потвърждение за това, което вчера Ви алармирах няколко пъти. Предлаганият чл. 10 е действащият чл. 20. Каква е разликата?

Каква е разликата? Отпаднало е, че контролира. Това е новият закон, уважаеми колеги! Това е новият закон, който аз, четейки го, пак Ви казвам, не виждам какво ново вкарваме тук освен новите правила да си изберем партийни кадри на

да бяхте написали „ръководи и организира функциите на Сметната палата”, нали основното са функциите, а не е дейността. Дейността го зачеркнахте като термин. Сега тук се връщате към дейността. Уважаеми колеги, това да правите промени в законите е Ваше право, но да преписвате, и то неточно, създавайки колизия в правораздаването по това отношение, е голям проблем. Бъркате термини, сбърквате подредбата на членовете, всичко това води до един момент, в който ще седне някой да работи по този вече нов закон и ще стане като с Изборния кодекс първият ден, откакто е приет, и на втория ден да го променяме, защото нещо не е наред. Вразумете се, не е късно, ако искате, отложете определени текстове и дайте да дебатираме по тях, за да не влезем наистина в положението да го променяме след няколко дни. Не може просто, ето така, машинално да сменяте термините и да разбърквате номерата на членовете, които след това да не отразите в новия закон, който предлагате, и че всичко това ще бъде работещо. Няма да бъде работещо, колеги! Това е едно доказателство, поредният член, който Вие предлагате – чл. 10. Благодаря Ви. Колеги, това беше изказване на господин Станислав Иванов по чл. 10. Има ли реплики към това изказване? Няма. Има ли други желаещи да се изкажат по чл. 10? Няма. Тогава ще подложа на гласуване предложенията по реда, по който са направени, тези, които не са подкрепени от комисията. Предложението на народния представител Димитър Главчев и група народни

Гласували 87 народни представители: за 69, против 9, въздържали се 9. Член 11 е приет. Моля, квесторите, поканете народните представители в пленарната зала. Уважаема госпожо председател, може би да запитаме и колегите, следващите три члена имат само предложения за отпадане, бихме ли могли да ги прочетем анблок? Като, ако има изказване по всеки отделен член, съответно минутите да бъдат като за три члена.

Сметната палата приема годишната програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма. (2) Сметната Сметната палата приема програмата по ал. 1 след обнародване на държавния бюджет на Република България за съответната година в „Държавен вестник”, но не по-късно от 31 януари на следващата година. година. (3) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от нейното приемане или изменение. или изменение. (4) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на средства от фондове и програми на Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия за сведение.”

текста на чл. 13 по вносител, подкрепен от комисията.

Уважаеми колеги, бяха докладвани трите члена с разяснението на господин Цонев и със съгласието на залата, че депутатите, които ще се изказват, ще имат удължено време за трите текста.

Благодаря, госпожо председател. Ако целта е да не губим време и да гласуваме по-бързо текстове, по които няма

предложения текст за нов чл. 14, в ал. 1 пише: „Сметната палата приема годишна програма”. Старият текст е: „Сметната палата приема с общо съгласие годишна програма”. Защо е отпаднало общото съгласие? Никой не го аргументира. Защо го няма общото съгласие, каква е целта? Може би нямате доверие на всички, които ще назначите ли, какво става тук? Второ, вкарва се

Така между основните неща, които се гласуват в случая, при положение че няма предложение, освен нашето предложение за отпадане, тук говорим за много съществени разлики. Това не са редакционни предложения. Тук трябваше да има дебат, някой да обясни защо се прави

колега, няма да споменавам имена, за да не влизаме в лични обяснения, в отрицателен вот да говори неща, които не се вместват в процедурата по отрицателен вот, тъй като

Сметната палата внася годишната си програма след обнародване в „Държавен вестник” на бюджета, но не по-късно от 31 януари.

правя тази процедура: да се следи дебатът. Колеги, които не следят дебата и ползват процедури, за да губят времето на Народното събрание, говорейки несъстоятелни неща, да ги прекъсвате. Използвайте правата, дадените от правилника, и ги отпращайте на място.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от господин Цонев – за удължаване на днешния пленарен ден до окончателното приемане на Закона за Сметната палата. Моля, гласувайте.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15. Сега пак питам: можем ли да четем и следващите членове, по които има направено само предложение за отпадане?

„Организация на дейността на Сметната палата”. Същото предложение за отпадане, неподкрепено от комисията.

докладваните членове 15, 16 и 17? Няма изказвания. Възразявате ли да подложа анблок на гласуване предложенията за отпадане на трите члена?

МАЯ МАНОЛОВА: Отменете гласуването – да покажем на господин Михов гласуването по групи. Покажете по групи как е гласувано. ще подложа на гласуване предложението на народния представител Димитър Главчев и група за отпадане на чл. 9, което

предложението на същите народни представители за отпадане на чл. 16.

По този закон след всяко гласуване народните представители от ГЕРБ желаят да им се показва резултатът по групи. Добре. Сега ще подложа на гласуване анблок чл. 15, чл. 16 и чл. 17 по вносител, подкрепени

Колеги, гласуваме предложенията за трите члена по вносител, подкрепени от комисията! Моля уважаемите квестори да поканят народните представители, които са извън залата, да влязат.

Трите члена са приети. Моля, колеги, влезте в залата. Квесторите, поканете ги – няма да моля всеки път. чл. 18 има направени няколко предложения. Това на Георги Кадиев и Борис Цветков беше оттеглено.

се организира в специализирани дирекции. Броят и функциите на дирекциите отговарят на видовете одити по чл. 12, ал. 1. Към дирекциите могат да се обособяват отдели, сектори, както и изнесени работни места на територията на страната. (2) Дирекциите се ръководят от директори. (3) За директор на дирекция се назначава лице, което отговаря на следните изисквания: 1. има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; 2. има трудов и/или служебен стаж не по-малко от 7 години в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството; е спечелило конкурс за директор; 4. притежава опит като ръководител не по-малко от три години. (4) При отсъствие на директор на дирекция неговите правомощия се упражняват от друг директор на дирекция, определен със заповед на председателя.”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 „Организация на дейността на Сметната палата Чл. 18. (1) Дейността на Сметната палата се организира в отделения. (2) Отделенията се изграждат на функционален принцип. (3) Броят и обхватът на дейността

Заповядайте, господин Гуджеров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тук искам да поздравя комисията за решението, което е взела, за отпадането на „териториален или функционален признак”. Приемането щеше да е голяма грешка множество отделения на функционален и териториален принцип на мястото на съществуващите в момента четири одитни отделения щеше да има изключително негативен ефект върху одитната дейност, защото щеше да се загуби сегашната специализация, централизация по видове одити. На второ място, разпръскването на одитната дейност в голям брой отделения би създало риск за капсулиране и най-вече феодализиране. Затова смятам, че комисията е взела правилното решение. Благодаря.

каква е била целта на това да искаме в чл. 18 на закона да е ясно на какъв точно функционален принцип ще бъде структурирана Сметната палата. Този функционален признак, а именно – специализирани одитни дирекции, отдели и сектори към тях, да бъде записан в закона. Вероятно вносителите ще ме репликират, че това е работа на Сметната палата. Тя ще си приеме вътрешната организация и така нататък. И аз за сетен път ще трябва да им отговоря, че предпочитам гаранцията да не е тяхната дума или добрата воля на работещите членове на Сметната палата, а да бъде законът, който чрез този текст, който сме предложили, ще гарантира истинска функционална организация по видове одити, където могат да се специализират хората, одиторите, работещи по тези одити със съответните нива – началници на отдели и директори, които осъществяват контрола върху качеството и доказателствата в тези одити, съгласно международните стандарти. И неслучайно фигурата на директора е записана именно като предложение в закона с високи изисквания за неговия и и образователен, и служебен, и трудов опит, за да може той да бъде още едно звено, да не кажа, че той е единственото звено, което би могъл да бъде, за филтър, контрол по качеството на работата на одитите. Ако беше въведена тази фигура на директора на одитните дирекции, бихме могли да спазим принципа на разделението между члена на Сметната палата, който внася в Сметната палата доклада за приемане и контролира, и организира работата на съответното отделение, в което влиза въпросната дирекция, и самия процес на одитната дейност. Аз казах и вчера, ще го кажа и днес – така както е записано в този закон, ние съсредоточаваме в ръцете на всеки един от членовете на Сметната палата, като ръководител на отделение, така както е записано в закона, власт от момента на възлагане на одита през съставяне на програмата за одита, все технически неща, които са много важни и които е много важно да бъдат направени професионално и точно, контрола на самия процес на одитиране, през контрола на резултата от този процес, всичко това – в едни ръце. Докато, ако бяхте приели това предложение, тогава щяхме да гарантираме, че ще имаме разделение на тези дейности и членът на Сметната палата ще организира и контролира дейността, а директорът и одиторите ще се занимават със съответната дейност. Не зная каква е била целта. Мога само да подозирам, че съсредоточавайки толкова много власти и функции в едни ръце, много по-лесно могат да се дирижират съответните одити. Надявам се не това да е била Вашата цел. И още един път остава да се надяваме – не знам за кой път, на гаранцията на вносителите, че Сметната палата ще вземе правилните решения и ще структурира палатата така, че да осигури специализация, централизация, професионализъм и качество на одитите. Благодаря, госпожо Стоянова. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Няма. Гласуваме текстовете по чл. 18. Най-напред гласуваме предложението на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 92 народни представители: за 23, против 69, въздържали се няма. Предложението не е прието. Господин Кадиев, Вие оттеглихте ли Вашето предложение? благодаря. Няма да го гласуваме. Следва гласуване на предложението на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Гласуваме текста на чл. 18 в редакция на комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 102 народни представители: за 74, против 20, въздържали се 8. Предложението е прието. Господин Цонев, чл. 19. Уважаеми колеги,